на основание чл. 53, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 1. С оглед на ротацията на парламентарните групи тази седмица първи са парламентарната група на „Движението за права и свободи“ – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Вносители: Мустафа Карадайъ и група народни представители, внесен на 21 септември 2017 г. Следват парламентарната група на „Воля“, от които няма постъпило предложение. 2. Трето е предложението на парламентарната група на ГЕРБ – Второ гласуване на Законопроекта за Европейската заповед за разследване. Вносител: Министерският съвет на 10 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 7 декември 2017 г. 3. Следва предложение от парламентарната група на „БСП за България“ Законопроект за допълнение на Закона за закрила и развитие на културата. Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители на 17 ноември 2017 г. Следва парламентарната група на „Обединени патриоти“ – от тях няма постъпило предложение. Като четвърта точка продължаваме с програмата, която трябва да гласуваме: Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Вносител е Министерският съвет на 19 декември 2017 г. Приет на първо гласуване на 25 януари 2018 г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация. Вносители: Димитър Лазаров и група народни представители

на 23 януари 2018 г. 7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за фуражите. Вносител е Министерският съвет на 28 ноември 2017 г. Приет на първо гласуване на 11 януари 2018 г.

на 22 ноември 2017 г. Приет на първо гласуване на 11 януари 2018 г. 9. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за социално подпомагане. Вносител е Министерският съвет на 22 декември 2017 г. Приет на първо гласуване на 24 януари 2018 г. 10. Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили. Вносител е Министерският съвет на 16 януари 2018 г. 11. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма. Вносител е Министерският съвет на 30 ноември 2017 г. 12. Второ гласуване на Законопроекта за Европейската заповед за разследване. Вносител е Министерският съвет на 10 ноември 2017 г. Приет на първо гласуване на 7 декември 2017 г. 13. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Гласувах „против“, тъй като за поредна седмица законопроекти, които касаят дневния ред на обществото, не са в дневния ред на Народното събрание. Остро възразявам за начина на работа на Правната комисия, тъй като ако днес ще се гледа само един законопроект, при положение че БСП са внесли конкретни законопроекти, които касаят домашното насилие, този отказ на председателя на Комисията за нас е неразбираем. Законопроектът, който сме внесли, забележете, на 18 януари, касае промени в Наказателния кодекс, където умишлената причина за средна телесна повреда от умишлена отива в престъпление от общ характер, и наистина ще даде голяма възможност и закрила на жертвите от домашно насилие. За съжаление, народните представители от ГЕРБ не желаят да гледат в комисия законопроекти, които ще решат тези проблеми. Да, бурно се говори за защита на Истанбулската конвенция, явно социалният пол е един от приоритетите на ГЕРБ, но за нас е важно да се предпазят жертвите от домашно насилие. Не само този законопроект, но и Законът за защита от домашно насилие ще даде възможност на тези жертви да получат нужната закрила от страна на държавата. Затова ние от парламентарната група на „БСП за България“ остро възразяваме срещу този дневен ред и нека наистина председателят на Правната комисия да гледа конкретни законопроекти,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Вземам думата по процедура, защото изказването на колегата от опозицията беше недопустимо съгласно

тъй като пак се касае за манипулация и заблуждение и на колегите в тази зала, и на публиката. Колега Стойнев, Наказателният кодекс, който сте внесли, и смятате, че решавате някакъв въпрос, е от една норма – несериозно отношение към материята. Да бяхте направили сериозен анализ по отношение на евентуално необходимите промени в Наказателния кодекс. За това има програма, която е разработена от Министерството на правосъдието, и няма да стане така лековато. Просто няма да стане прилагането на Истанбулската конвенция така лековато – с една норма да стане домашното насилие от „частен“ в „общ характер“. Каква е съществената причина? Нека залата да знае това. Седем законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс имаме, по които очакваме становища. Тъй като това е Наказателен кодекс, очакваме становища от Върховния и от Министерството на правосъдието, а Законопроектът, който коментирате и цитирате, дори не е преминал едномесечния срок. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Преминаваме по-нататък. Имаме постъпило предложение по чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от името на парламентарната група на „БСП за България“: като точка в Програмата на Народното събрание за периода 7 – 9 февруари 2018 г. да Първо гласуване на Законопроект за възрастните хора, № 754 01 47/26 юли 2017 г., внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. Предложението е направено от господин Гьоков. Заповядайте, господин Гьоков,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! В съответствие с чл. 53, ал. 3 от нашия Правилник сме направили писмено предложение за включване на точка в предстоящата програма на Народното събрание – това е Законопроектът за възрастните хора.

като водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Има доклади от четири комисии, в това число и от водещата. Има депозирани 11 становища, в това число и от Министерството на труда и социалната политика, така че формални пречки за разглеждане на Законопроекта за възрастните хора и за отлежаването му повече от шест месеца в Деловодството няма. Сега за важността му. Това е дълго чакан Законопроект от близо два милиона българи, от близо 30% от хората в България, защото толкова са хората над 60 години в България. Трябва всички в тази зала да са убедени, че подкрепата на хората през целия им жизнен цикъл е една от основните цели на социалната политика в държавата. Този закон е необходим не само за преодоляване на социалните различия, на неравенство и ситуации на социално изключване, каквито безспорно съществуват в обществото ни, а е законодателен акт, който ще дава възможност на българите да изживеят достойно своите старини, подпомагани от лични и социални асистенти, от социални работници и медицински персонал. Това е Закон и за тези, които, макар че се справят самостоятелно в живота, се нуждаят от активен социален живот, от възможност да продължат да се развиват като личности, макар и вече да не участват активно в трудовия живот. И не на последно място, възрастните хора и най-вече пенсионерите се нуждаят и от инструментите на политиката по социалното включване, чрез които те да се чувстват част от обществото, да се ползват от всички социални права и да имат достъп до всички блага, произтичащи от икономическия растеж Това обаче не е възможно, ако пенсионерите са изолирани от процесите на развитие в различните области на социалния живот. Възрастните хора имат потенциал, който трябва да бъдат насърчавани да ползват. Очаквам от многоуважаемите народни представители да подкрепят това наше предложение. Благодаря. Подлагам на гласуване предложението за включване в Програмата на току-що изчетения законопроект и направеното предложение. Гласували

Преминаваме към постъпили законопроекти и проекторешения от 31 януари 2018 г. до 6 февруари 2018 г.: Предложение от народни представители за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11 май 2011 г.?“. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, Комисията по вероизповеданията и правата на човека и Комисията по външна политика. Постъпил е Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет за периода от 10 май 2017 г. до 31 януари 2018 г. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти.

Законопроект за допълнение на Закона за защита от домашното насилие. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Вносители са Делян Пеевски и група народни представители. Водеща е Комисията по култура и медиите.

Възложено е на водещата Комисия по земеделието и храните да докладва пред народните представители Указа на Президента и мотивите към него. На свое редовно заседание, проведено на 28 ноември 2017 г., Комисията по бюджет и финанси в изпълнение на чл. 25, ал. 2 от Правилника за организацията и избра госпожа Дора Стоянова Христова за член на постоянно действащата Подкомисия по отчетност на публичния сектор. Това беше наложено поради освобождаването на госпожа Кръстина Николова Таскова като член на Комисията по бюджет и финанси и на Подкомисията, и избирането на госпожа Дора Стоянова Христова за член на същата комисия. Решението на Народното събрание е прието на 22 ноември 2017 г. Вносител е госпожа Менда Стоянова – председател на Комисията по бюджет и финанси. и финанси. На 2 февруари 2018 г. от Министерство на здравеопазването в Народното събрание е постъпил Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия

на произведените избори за периода 2015 – 2017 г. и предложение за усъвършенстване на изборното законодателство, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 47 от Изборния кодекс, приет с Протоколно Протоколно решение от 6 февруари 2018 г. на Централната избирателна комисия. Докладът е изпратен на Комисията по правни въпроси и на всички парламентарни групи и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Господин Попов, заповядайте Благодаря, уважаема госпожо Председател. Процедурата ми е по начина на водене, като остро възразявам по начина, по който дадохте възможност на колегата Кирилов в процедура на практика да направи реплика и да обсъжда по същество наш законопроект. Знаете, че съпътстващите всеки един законопроект становища, първо, не са задължителна част от законопроекта, а и членовете на съответната комисия впоследствие в пленарната зала могат да изразят своето становище по съществото на законопроекта. Затова моля, нека да не се упражнява Правилникът превратно – в този случай точно това беше направено – тъй като колегата Кирилов в процедура, незнайно каква, тя не беше очевидно по начина на водене, на практика изрази своето мнение по съществото на внесен от нас законопроект. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Попов. Дадох възможност на господин Кирилов да обясни защо Вашите законопроекти не са намерили място в Комисията. Те са в рамките на двумесечния срок по Правилник, така че нямаме нарушение на Правилника. Процедура – заповядайте,

без да упражнявам фиксация в никого, а с вяра в правотата на решенията на Конституционния съд, Ви призовавам, госпожо Председател,

Към момента в Народното събрание няма валидна оставка на народния представител, по която Народното събрание да се произнесе. Нямам основание да отстраня от залата господин Добрев. Той е пълноправен народен представител.

дадохте някакъв отговор на поредната злоупотреба с Правилника. Това са недопустими изказвания, недопустими тези, които нямат никакво правно основание. Тези твърдения нарушават етичния статус на народните представители, нарушават пряко Правилника. Затова от днешния ден – разработили сме бланка, в която само ще попълваме името на народния представител, който извършва конкретното нарушение – ще внасяме сигнал в Комисията по конфликт на интереси и Моля настоящето ми изявление също да се възприеме като сезиране на тази комисия за нарушаване на Правилника, за нарушаване на етиката в Народното събрание и за предприемане на наказание срещу

Уважаема госпожо Председател, моят експеримент с червените вратовръзки – днес е още по-червена – се оказа успешен. Крайният резултат е, че колегите отляво, като видят червено, ако не се носи от техен колега, тук всичките са с червено, но в нашата група съм само аз, реагират като бик на червено. Или е това, или са недоволни от постигнатото споразумение вчера в кабинета на премиера за допълнителни реформи в енергетиката. Може би се чувстват уязвени и начинът тези реформи да не се случат е, ако по някакъв начин успеят да ме отстранят от залата. Благодаря. (Ръкопляскания от

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Моят повод за искане на думата за процедура е, че не би следвало да допускате,

Молбата ми е: когато се правят подобни опити – комисии на Народното събрание да бъдат използвани като наказателни органи – всички да разбираме, че става въпрос за деформирано съзнание на този, който прави подобно предложение.

да се включи като точка от дневния ред на 7 февруари 2018 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 754-01-62, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 21

Внесеният законопроект от Движението за права и свободи е кратък. Кратки са и нашите мотиви, но целта, която преследваме с този законопроект, е голяма. С предложените промени се цели прекратяването на редица дискриминационни практики, забранени от Европейската конвенция за гражданството и Конституцията на Република и създаване на законови практики, съобразени с демократичните принципи и правила, отчитащи съществуващата във времето политико-правна връзка между лицата и българската държава, запазване на българското самосъзнание, на българските общности, като цяло общностите зад граница, които имат връзка с България и българската земя, както и облекчаване на административната тежест пред лицата, заявили желание да получат българско гражданство. Българското гражданство е уредено с Конституцията, уредено е и със закон, но то е уредено като гражданство като правен инструмент и намира достойно място в редица европейски и международни документи и договори. Затова всички въпроси, свързани с привеждането в съответствие с международните актове от по-висока степен, както и прокламиране от правителството на политика за облекчаване на административната тежест, трябва да намерят своето законово решение. Със Законопроекта се търси намиране на решение за някои демографски политики на държавата. На всички, които ще заподозрат конспиративни цели, неподозирани от нас, ще кажа, че Законопроектът не засяга правото и възможностите на държавата да извършва своите проверки и проучвания по служебен път с оглед на националната сигурност. Като последно, но не по значение, ще изтъкна, че всеки, които носи България в сърцето си, има право по демократичен ред да възстанови или създаде правна връзка с държавата. Този законопроект отговаря на тази необходимост. Благодаря. (Ръкопляскания Благодаря, господин Ахмедов. Нямаме доклади от Комисията, но доколкото знам има становища. Давам думата за изказвания. Заповядайте, господин Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, парламентарната група на „Обединени патриоти“ няма да подкрепи този законопроект. Изцяло споделяме изразеното становище от Министерството на правосъдието, което е подчертано негативно. За да може да формирате

Принципът за равенството на гражданите пред Закона е заложен в разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Конституцията, в която са изброени изчерпателно признаците за недопускане на привилегии или ограничаване на правата на гражданите. Защитата срещу всички форми на дискриминация и осигуряването на равенство пред Закона е равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот, както и осигуряването на ефективна защита срещу дискриминацията са регламентирани в Закона за защита от дискриминация. Предвид принципа на пряко действие на конституционните норми и общата уредба на недопускането на дискриминация в посочения закон считаме, че не е необходимо уреждането на забрана за дискриминация във всеки отделен закон, включително и в Закона за българското гражданство,

С § 3 се предлага промяна на основанието за придобиване на българско гражданство по натурализация по чл. 15, ал. 1, т. 3 от Закона, а именно съществуващото основание „единият родител да е български гражданин или да е починал като български гражданин“ се заменя с „наличието на възходящ български гражданин или починал като български гражданин“. Министерството на правосъдието счита, че по този начин се разширява неограничено кръгът на възходящите български граждани, на кандидатите за българско гражданство, които ще могат да придобиват гражданство, предвидени в разпоредбата на чл. 15 – облекчен ред, изключващ наличието на условията по чл. 12, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6 от Закона, без да са посочени конкретни мотиви за това към Законопроекта. Тоест в тази си част Законопроектът не отговаря и на изискванията на нашия Правилник. С параграфи 4 и 5 се предлага отпадането на разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона, изискваща наличието на разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България не по-малко от три години към датата на подаване на молбата за възстановяване на българско гражданство, както и отпадането на разпоредбата на ал. 2 на същия чл. 26, изключваща наличието на това изискване за лицата от български произход. По този начин се уеднаквяват условията за възстановяване на българско гражданство от кандидатите от български и от небългарски произход. Наличието на разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България за определен период от време, преди подаването на молбата за натурализация, е заложено като условие към кандидатите за придобиване на българско гражданство във всички разпоредби на Закона за българското гражданство. Изключение е предвидено за лицата със статут на бежанец или убежище, хуманитарен статут, лица без гражданство и лица от български произход. Залагането на условие за наличието на постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България и към кандидатите за възстановяване на българско гражданство е обособено факта, че преобладаващата част от тези лица са освободени от българско гражданство и живеят в чужбина от много години, поради което са загубили връзката си с българската държава. Министерството на правосъдието счита, че съществуващото в Закона условие за наличието на постоянно или дългосрочно пребиваване в страната за възстановяване на българско гражданство по натурализация на лицата от небългарски произход следва да бъде запазено. В съответствие с разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от Конституцията, предвиждаща лицата от български произход да придобиват българско гражданство по облекчен ред, следва да се запазят и съществуващите условия за възстановяване на българско гражданство за лицата от български произход, изключващи наличието на разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България. От изразеното становище на Министерството на правосъдието става ясно, че, за съжаление, колегите от ДПС за пореден път използват законодателната си инициатива, за да си направят евтин политически пиар, за да могат да активизират все по-намаляващия си електорат. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Законопроектът на вносителите е изключително противоречив във всяка една точка. Ще бъда кратък и ще се опитам да мотивирам забележките, които имам. Първото, предложение, което се прави за промяна на чл. 15, ал. 1, т. 3, предвижда чужденци да кандидатстват за българско гражданство, ако имат един възходящ български гражданин. Употребен е глагола „има“, който е в сегашно време. Означава, че този човек е жив и е български гражданин. Ако се придаде този смисъл на предложението, то става напълно излишно, тъй като в сегашния закон е предвидено точно това – ако имаш възходящ родител, български гражданин, такива лица нямат проблеми да придобият българско гражданство и по сега действащото законодателство. Ако имате предвид, че човекът е имал българско гражданство – възходящият, на чужденеца, е имал българско гражданство, но Вие не казвате това, а това имате предвид, защото очевидно предложените промени касаят изселниците в Турция, тогава влизате в тежко противоречие с други норми на Закона и с Конституцията. Защото изселниците в Република Турция, въз основа на спогодби между България и Турция – тук не се включва така наречената „голяма екскурзия“, тъй като те не загубиха българското си гражданство,

да не са? БОРИС ВАНГЕЛОВ: Това е записано в чл. 27 на действащия закон, който казва: „Гражданството на лице, лишено от българско гражданство, може да бъде възстановено, ако се установи, че не е имало основание за лишаване или ако основанието е загубило своето значение“. Нито изселническите спогодби между България и Турция, нито указите на Държавния съвет на Народна република България са загубили своето значение. Спогодбите между България и Турция, които са въз основа на Ангорския договор, са международни договори със сила и никоя от двете държави – нито България, нито Турция, ги е денонсирала. Тоест Вие се опитвате да заобиколите забраната по по-привилегирования режим за възстановяване и се опитвате тези хора да минат по режима за натурализация. Дори чл. 26, който регулира, че „гражданството на лице, освободено от българско“ – тук вече не е „лишено“, а „освободено от българско гражданство“, също влиза в противоречие с това, което предлагате. Защото § 4 на същия закон – за българското гражданство, който третира вече лицата, освободени от българско гражданство, казва: „Възстановява се българско гражданство на български граждани, освободени от българско гражданство, без да са направили искане за това и изселили се в страни, с които България не е сключила изселническа спогодба“. „С които България не е сключила изселническа спогодба“! изселническа спогодба“! Но с Република Турция такава спогодба е сключена. Още нещо. Изселниците по тези спогодби, ако се тълкува директно Вашият текст, имат две хипотези. При едната – ако изселникът е починал като български гражданин. Само че те не са починали като български граждани, а като граждани на Република Турция. Следователно техните наследници не могат да черпят права, каквито наследодателят им просто не притежава. Очевидно е, че по този начин се цели да се направят правоимащи между един и два милиона чужди граждани, които да придобият права да взимат българско гражданство. Но България има такива спогодби не само с Република а и с Гърция: това са спогодбите Моллов – Кафандарис, Калфа – Филитис, а подобни спогодби има и с Румъния, което означава, че Вие предлагате, но в пълен разрез с действащите закони и с международните договори, тези чужденци да получават българско гражданство, само защото някога някой от техните възходящи е имал българско гражданство.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Вангелов, от Вашето изказване стана ясно едно – че въобще, въобще не сте чели какво предлагаме. патриоти“.) Уважаеми господин Вангелов, тук пише „има възходящ български гражданин или починал като български гражданин“. Никъде не пише „бил, но е освободен или е лишен“. Четете, четете, колеги, това ще Ви помогне много във Вашата работа!

Уважаеми господин Председателю, уважаеми колеги! Много често от тази трибуна се налага да призовавам колегията да казва, че „Царят е гол“ – истината.

да получат българско гражданство, а са потомци на хора, които доброволно са се отказали от него. Изселниците – свидетел съм на трите изселнически кампании, доброволно се отказаха от родината си и отидоха в своето отечество. Това стана с международна спогодба, по законен път и няма никакви основания да се предявяват такива претенции. Каква е целта? Между другото, повечето от тези хора, потомците на изселниците, даже не знаят български, не са идвали в България и на практика тук възниква действителното подозрение каква е целта. Целта е, уважаеми колеги, през следващите 4 – 5 години да получим в Турция още един милион – милион и половина или два милиона български граждани, при едно евентуално гласуване да получим чисто турско правителство на ДПС, с което да приключи съществуването на 200-та годишната българска държава. Нищо повече! в ДПС.) Веднага ще Ви припомня, че колегите от ДПС от тази трибуна пледираха, че българската Конституция е обявявала българската нация за политическа нация, което не е вярно. Там нищо не пише. Ето тази свързаност, защото се знае по каква възходяща линия засега се дава българското гражданство, тази свързаност лежи в основата не на подозрението, както се казва, конспиративното, а на действителната цел на това – да се получи доминанта, да се получи етнокултурна, геокултурна доминанта, за да можем да бъдем смачкани. Това нещо ние няма да гласуваме.

и Вие не сте чел нашия проект. Ще Ви го прочета пак: „Има възходящ български гражданин или починал като български гражданин“. Законът не третира тези, които са се отказали, са били лишени по спогодби. Законът не третира, няма такъв обхват. Четете, нищо, че сте професор, четете малко повече, а не като колегата Ви. Той внушава, че сме предложили „имал възходящ“. Това не е вярно. Четете Законопроекта!

Моля да се удължи времето за изказване на групата на „Обединените патриоти“. Имах една подкана, господин Председателю, да редувате групите. От ДПС ще се изкажат, разбира се, но след мен. Това е тяхната цел, затова ме пускат, отказват, но всички трябва да сме наясно, че тук не става въпрос по юридически теми. Няма да взимам позиция по същество. Бойко Борисов ли?!“) блестящо изложи нещата във връзка с международни договори, конвенции, по които ние сме страна и юридическата невъзможност да се получи това, което ДПС искат.

в други управления са успявали. Тогава, когато бяха в тройната коалиция, когато бяха управляващи, и се стига все на по-висока кота на нетърпимост за българското общество по всички тези въпроси. Това е един от законопроектите, дежурни за ДПС, те и друг път са го вкарвали, който вече прекрачва червената граница на нетърпимост за нас, българите. Това е типичен за ДПС законопроект, който ги идентифицира като крайна радикална, националистическа, турска партия в България.

високо достижение на обществото, когато се касае за патриотизъм и национализъм на една партия, в една държава, в едно общество, но когато национализмът – на чужда държава, както е в случая, то е раково образувание. (Шум и реплики от ДПС.) И затова ние, „Обединените патриоти“, сме патриоти и националисти, защото това е имунната система и тя е преграда срещу раковите образувания. Ясно е за всички, че отново това, което се прави, е в продължение и по посока на турската политика на Балканите и по света

Уважаеми колеги, тук въпросът в момента е за българските партии – за ГЕРБ, за БСП, за „Воля“ и, разбира се, за „Обединените патриоти“, отново като един да застанем срещу тези чужди попълзновения, попълзновения, да преградим тази турска политика в България. Въпросът не е да гласуваме „въздържали се“, което значи колебание, въпросът е да се покаже единство и категоричност още веднъж през през това управление, както го направихме досега два пъти – по отношение на подобни законопроекти на ДПС, да кажем твърдо – не, на този законопроект. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ОП.) начина на водене. Заповядайте, господин Хамид. уважаеми колеги народни представители! и да накажете лицето, което преди малко, от тази трибуна, отправи обиди към цяла парламентарна група и към членовете на „Движението за права и свободи“. Недопустимо е тук да се говори, че ДПС е турска партия или небългарска партия, след като през всичките тези години ДПС е доказала, че е най-българската партия в този парламент. (Ръкопляскания от ДПС.) Защото с активното участие, с активната подкрепа България е член на НАТО и на Европейския съюз и никой не може да отрече заслугата на ДПС за това. Доктор Дариткова не я виждам, но, моля, лекарите в залата: спешно търсете психиатри, колеги, за тези. (Ръкопляскания от Хамид. Направих забележка на изказващия се, господин Хамид. Както виждате аз се стремя да бъда достатъчно толерантен, въпреки че много често Вие, народните представители, поставяте председателя на парламента в действително неудобно положение. и на Вас накрая трябваше да направя забележка. Молбата ми към всички е да не ни поставяте в такова положение, в което Вие не бихте искали да изпаднете. По начина на водене. Професор Станилов, заповядайте. Господин Председателю, аз не виждам абсолютно нищо обидно в това да си националист, да си патриот, на която и да било държава. Това е, както каза господин Шопов, чест и достойнство за всички. Това, че практиката ни е научила, че сме се убедили, че „Движението за права и свободи“ е един представител на турската диаспора в България – това е, как да Ви кажа, може би наша грешка, може би наше право. И не е работа от трибуната – ако

сега преди малко щяха да викат психиатър, Четин Казак – тук един път ме изведоха от залата, защото той ми викаше „идиот“, а аз не го нарекох „идиот“, но изведоха мен.

Благодаря Ви, професор Станилов. (Шум.) Добре. Изказване? Ако има още някой, който има нужда от изказване по начина на водене, готов съм да го изслушам. Заповядайте, за изказване. (ОП): Господин Председател, дами и господа! Аз мислех да не вземам думата, но понеже два пъти чух от трибуната на това Събрание една лъжа, че всъщност този законопроект не предвиждал хората от изселническите спогодби да получават гражданство, а само тези, които имали българско гражданство, или са починали като български граждани. Извинявайте, дами и господа от ДПС, но в момента Законът го позволява, тоест какво предлагате? В момента всички тези хора, които са български граждани, са обект на изселническите спогодби от Република Турция, получават българско гражданство като кандидатстват. Какво предлагате тогава?! Така че не лъжете! Вие предлагате всички тези по изселническите спогодби да получат българско гражданство, включително и техните потомци – деца и внуци. Всички! Стотици хиляди и милиони! Като целта е една-единствена – Турция да има още по-огромно влияние в България и в българската политика. Ето това няма да го допуснем! Ще кажа още няколко неща. Когато ДПС влиза в управлението на България, винаги в Съвета по гражданство се допускат именно такива от изселническите спогодби да им се дава гражданство и това е факт! По време на кабинета на Орешарски хиляди, да не кажа, десетки хиляди получиха неправомерно българско гражданство от Република Турция, защото Вие влияехте върху това. Спрете да лъжете, спрете да обслужвате чужди интереси! (Ръкопляскания от ОП.)

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, ще прочета пак. Оказа се, че и този господин не е чел Законопроекта ни. Член 15, ал. 1, колеги, т. 3 придобива следното съдържание: „Има възходящ гражданин или починал като български гражданин“. Не става въпрос за никакви хора, по никакви спогодби, уважаеми колеги народни представители! Тук обаче беше ясна целта на изказалите се дотук – да изместят въпроса към спогодбите, които България е сключила, и да се избяга от основния въпрос. Какво правим ние като български народни представители, като български политици за тези, които и без това са български граждани, но просто нямат документ за това? Това са хора, които имат баща или дядо български гражданин, милеят за България, но криворазбрани политици пречат те да получат документа си за българско гражданство. Касае се за стотици хиляди, а може би и повече български граждани, чиито родители са прогонени от комунистическия режим по време на възродителния процес, които са прогонени с едно престъпление, което бихме определили като етническо прочистване. (Шум и реплики от ОП.) Дължим го на техните деца и на техните внуци, така че моля всички колеги от БСП, от ГЕРБ и от Партия „Воля“ да подкрепят нашия законопроект. Дължим го на тези хора. Това са истинските български граждани, които мислят за България, а не като онези вдясно, които си мислят за тяснополитическите цели. Благодаря Благодаря, господин Хамид. Реплики има ли? Не. Други изказвания? Няма други изказвания. Закривам Закривам разискванията и поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, № 754-01-62. Гласували

Приет на първо гласуване на 7 декември 2017 г. От Комисията по правни въпроси – господин Кирилов, заповядайте да представите текстовете. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, представям на вниманието Ви: „Доклад относно Законопроект за Европейската заповед за разследване, № 702-01-47, внесен от Министерския съвет на 10 ноември ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 7 декември 2017 г. „Закон за Европейската заповед за разследване“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. първа – Общи положения“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа. Член 1 – „Предмет на Закона“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1. Благодаря Ви, господин Кирилов. Изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Закона, който се подкрепя от Комисията; гласуваме

Уважаеми господин Председател, пропуснах да направя процедура за допуск на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за господин Евгени Стоянов – заместник-министър на правосъдието. Моля да бъде допуснат за обсъждането по този законопроект. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2: „Европейска заповед за разследване Чл. 2. (1) Европейска заповед за разследване е акт, издаден от компетентен орган на държава членка, с който се отправя искане до компетентен орган на друга държава членка за събиране на доказателства, включително доказателства, с които последната държава вече разполага, или за извършване на действие по разследването и други процесуални действия. действия. (2) Европейска заповед за разследване може да се издаде за: 1. наказателни производства, образувани от орган на съдебната власт или които може да бъдат образувани пред орган на съдебната власт за извършено престъпление в издаващата държава; 2. производства, образувани от административни органи във връзка с деяния, които са наказуеми по законодателството на издаващата държава, тъй като съставляват правонарушения, и където решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по наказателни дела; дела; 3. производства, образувани от органи на съдебната власт във връзка с деяния, които са наказуеми по законодателството на издаващата държава, тъй като съставляват правонарушения,

които се отнасят до престъпления или нарушения, за които юридическо лице може да носи отговорност или да му бъде наложена санкция в издаващата държава. (3) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена и за: 1. временно предотвратяване на територията на изпълняващата държава на действия по унищожаване, промяна, преместване, предаване или разпореждане с вещи, които могат да бъдат използвани като доказателство; 2. временно предаване в издаващата държава на лице, задържано в изпълняващата държава, за извършване на процесуални действия, изискващи присъствието на това лице, или временно предаване в изпълняващата държава на лице, задържано в издаващата държава с цел да участва в поисканото разследване.“

Чл. 3. Европейска заповед за разследване се издава по образец съгласно приложение № 1 и съдържа: 1. данни, подпис и печат на издаващия орган; 2. предмет и основания за издаване на Европейската заповед за разследване; 3. необходимата налична информация относно лицето, спрямо което ще се извършват действия по разследването, и други процесуални действия; 4. описание на престъпното деяние, което е предмет на разследване или производство, и на съответните приложими разпоредби на наказателното право на издаващата държава;

и предлага следната редакция на чл. 4: „Приложно поле Чл. 4. (1) Този закон се прилага за всички действия по разследването и други процесуални действия, за извършването на които е издадена Европейска заповед за разследване, с изключение на случаите, когато е създаден съвместен екип за разследване по чл. 476, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс. (2) Когато компетентен орган, участващ в съвместен екип за разследване, поиска помощта на държава членка, различна от тези, които участват в него, може да бъде издадена Европейска заповед за разследване. (3) Законът не се прилага: 1. при обезпечаване на имущество, подлежащо на конфискация, доколкото искането за конфискация на това имущество също не е заявено; 2. когато е поискано трансгранично наблюдение в приложение на чл. 40 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници (OB,

против няма, въздържали се 11. Приема се. ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Глава втора – Издаване на „Европейска заповед за разследване от компетентен орган в Република България“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5: „Компетентен орган по издаване Чл. 5. (1) Европейска

(2) Издаването на Европейска заповед за разследване може да бъде поискано и от обвиняемия, подсъдимия или от упълномощения от тях защитник за осъществяване на необходимата защита в наказателното производство в съответствие с кодекс. (3) Органите по ал. 1 не разкриват доказателствата или информацията, които са им били предоставени в резултат от изпълнението на Европейска заповед за разследване, освен до степента, до която тяхното разкриване е необходимо за целите на разследването или производството, описани в Европейската заповед за разследване, освен ако е посочено друго от изпълняващата държава. (4) Съответният орган по ал. 1 може да поиска компетентни органи на Република България да участват в изпълнението на Европейската заповед за разследване в подкрепа на изпълняващия орган, ако това е предвидено в законодателството на изпълняващата държава или не нарушава основни интереси в областта на националната й сигурност. (5) Компетентните органи по ал. 4, които се намират на територията на изпълняващата държава, се подчиняват на нейното законодателство по време на изпълнението на Европейската заповед за разследване.“ Благодаря Ви, господин Кирилов. Изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Закона,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.

след преценка за всеки отделен случай издава Европейска заповед за разследване, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. издаването на Европейска заповед за разследване е необходимо и пропорционално на целта на наказателното производство, като се отчитат правата на обвиняемия или подсъдимия; 2. действията по разследването и другите процесуални действия, за които се издава Европейската заповед за разследване, могат да бъдат извършени при същите условия съгласно българското законодателство в подобен случай. случай. (2) Когато изпълняващият орган реши, че условията по ал. 1 не са изпълнени, след провеждане на консултации с оглед на важността на изпълнението на Европейската заповед за разследване, компетентният орган по чл. 5, ал. 1 може да оттегли Европейската заповед за разследване. (3) Европейската заповед за разследване се придружава с превод на официалния или на един от официалните езици на изпълняващата държава или на друг официален език на институциите на Европейския съюз, който тя

Европейската заповед за разследване се изпраща на изпълняващия орган по начин, позволяващ писмен запис и удостоверяване на автентичността, като цялата последваща официална комуникация се осъществява чрез преки контакти между компетентния орган по чл. 5, ал. 1 и изпълняващия орган. орган. (2) Компетентният орган по чл. 5, ал. 1 може да използва всички възможни или подходящи средства за предаване на Европейската заповед за разследване чрез защитената телекомуникационна система на Европейската съдебна мрежа, Евроюст или чрез други канали, използвани от съдебните или правоприлагащите органи. (3) Когато органът по чл. 5, ал. 1 не разполага с информация за изпълняващия орган, той отправя запитване до изпълняващата държава,

Европейска заповед за разследване, която допълва предходна Европейска заповед за разследване, се издава във формата и със съдържанието по чл. 3, като това обстоятелство се посочва в съответния раздел на приложение № 1. № 1. (2) Когато компетентният орган по чл. 5, ал. 1 участва в изпълнението на Европейска заповед за разследване на територията на изпълняващата държава съгласно чл. 5, ал. 4,

Благодаря. „Глава трета – Признаване и изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена в друга държава членка“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9: „Компетентен орган по признаване Чл. 9. (1) Компетентен орган да признае Европейска заповед за разследване в Република България, издадена от компетентен орган на друга държава членка, е: 1. в досъдебното производство прокурор от съответната окръжна или военно-окръжна прокуратура, в чийто район се иска извършването на съответното действие по разследване или други процесуални действия, или предаването на доказателствата, които вече са на разположение или прокурор от специализираната прокуратура; 2. в съдебното производство – съответният окръжен или военен съд, в чийто район се иска извършването на съответното съдебно следствено следствено действие или предаването на доказателствата, които вече са на разположение или специализираният наказателен съд. съд. (2) Когато с Европейската заповед за разследване е направено искане за извършване на действие по разследване или други процесуални действия, които попадат в различни съдебни райони, компетентен да я признае е органът, в чийто район следва да се извърши действието с най-голяма неотложност. (3) Когато Европейската заповед за разследване е изпратена на орган, който не е компетентен да я признае, той я изпраща служебно на съответния компетентен орган по ал. 1 и незабавно уведомява за това издаващия орган по начин, позволяващ писмено удостоверяване на автентичността на получаването и на нейното съдържание.

текста на вносителя за наименованието на Глава трета – „Признаване и изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена в друга държава членка“, и текста

„Условия за признаване Чл. 10. (1) Европейска заповед за разследване се признава на територията на Република България, ако се отнася за деяния, които съставляват престъпление и по българското законодателство, когато независимо от разликите между съставите им техните основни признаци съвпадат. (2) Двойна наказуемост по смисъла на ал. 1 не се изисква за следните престъпления, ако в издаващата държава те са наказуеми с лишаване от свобода за максимален срок не по-малък от три години или за тях се предвижда мярка, изискваща задържане за максимален срок не по-малко от три години: 1. участие в организирана престъпна група; 2. тероризъм; 3. трафик на хора; 4. сексуална експлоатация на деца и детска порнография; незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества; 6. незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества; 7. корупция; 8. измама, включително измама, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности от 26 юли 1995 г., ратифицирана със закон (обн., ДВ, бр.

11. компютърни престъпления и престъпления, свързани с компютри; 12. престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и на застрашени растителни видове и разновидности; 13. подпомагане на незаконно влизане и пребиваване; 14. убийство, тежка телесна повреда; 15. незаконна търговия с човешки органи и тъкани; 16. отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници; 17. расизъм и ксенофобия; 18. организиран или въоръжен грабеж; 19. незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството; 20. мошеничество; 21. рекет и изнудване; 22. подправяне и пиратство на изделия; 23. подправяне на административни документи и търговия с тях; 24. подправяне на платежни средства; 25. незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа; 26. незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали; 27. трафик на противозаконно отнети превозни средства; 28. изнасилване; 29. палеж; 30. престъпления под юрисдикцията на Международния наказателен съд; 31. незаконно отвличане на летателни средства или кораби; 32. саботаж. (3) Когато Европейска заповед за разследване се отнася за престъпление, свързано с данъци или такси, мита или валутен обмен, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 не може да откаже признаване и изпълнение на основание, че българското законодателство не предвижда същия вид данък или такса и че то не съдържа разпоредби за същите видове данъци, такси и мита или валутен обмен като правото на издаващата държава. (4) В случаите, когато действията по разследването и другите процесуални действия или предаването на доказателствата са обусловени от специален режим, разрешение или одобрение от съд,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11: „Производство по признаване от съд Чл. 11. (1) Съответният съд по чл. 9, ал. 1, т. 2 признава Европейската заповед за разследване, предадена в съответствие с чл. 7, ал. 1, освен ако са налице основания за непризнаване или неизпълнение, или основания за отлагане. Съдът разглежда делото еднолично в закрито заседание. (2) Когато Когато получената по реда на чл. 7, ал. 1 Европейска заповед за разследване не отговаря на изискванията по чл. 3, съдът я връща на издаващата държава. (3) По искане на издаващата държава съдът може да разреши участието на един или повече нейни органи в изпълнението на Европейската заповед за разследване, ако това е предвидено в българското законодателство националната сигурност на Република България. Органите на издаващата държава, които се намират на територията на страната, се подчиняват на българското законодателство по време на изпълнението на Европейската заповед за разследване. (4) В сроковете по чл. 14 съдът се произнася с определение, с което признава Европейската заповед за разследване и прави необходимото за нейното изпълнение съгласно българското законодателство.

Няма изказвания. Преди да поставям на гласуване текста, да поздравим нашите гости от училище „Васил Левски“ – град Костинброд.

„Производство по признаване от прокурор Чл. 12. (1) Съответният прокурор по чл. 9, ал. 1, т. 1 признава Европейската заповед за разследване, предадена в съответствие с чл. 7, ал. 1, освен ако са налице основания за непризнаване или неизпълнение, или основания за отлагане. (2) Когато получената по реда на чл. 7, ал. 1 Европейска заповед за разследване не отговаря на изискванията по чл. 3, прокурорът я връща на издаващата държава. държава. (3) По искане на издаващата държава прокурорът може да разреши участието на един или повече нейни органи в изпълнението на Европейската заповед за разследване,

се подчиняват на българското законодателство по време на изпълнението на Европейската заповед за разследване. (4) В сроковете по чл. 14 прокурорът издава постановление, с което признава Европейската заповед за разследване и определя компетентния орган и действие по разследването и други процесуални действия, които следва да бъдат извършени в съответствие с искането на издаващата държава. (5) Постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 200 и следващите от Наказателно-процесуалния кодекс. (6) Постановлението за признаване и Европейската заповед за разследване се изпраща незабавно на съответните компетентни органи за изпълнение.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов. Изказвания? Няма изказвания. Гласуваме текста на чл. 12 в редакцията, която се предлага от Комисията. Гласували

„Изпълнение на Европейска заповед за разследване Чл. 13. (1) Компетентните органи по изпълнението на Европейската заповед за разследване предприемат своевременно действия за изпълнение на действия по разследването и други процесуални действия при спазване на сроковете, предвидени в този закон и в Наказателно-процесуалния кодекс. (2) При изпълнение на Европейската заповед за разследване компетентните органи по ал. 1 спазват формалностите и процедурите, посочени от издаващия орган, освен ако в Закона е предвидено друго и ако тези формалности и процедури не противоречат на българското законодателство. (3) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 и издаващият орган може да се консултират

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14: „Срокове Чл. 14. (1) При получаване на Европейска заповед за разследване по поща, електронна поща, факс или по друг начин, позволяващ писмено удостоверяване на автентичността на получаването и на нейното съдържание, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 образува производство по признаване. (2) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 разглежда получената Европейска заповед за разследване съгласно реда, установен в този закон. (3) В срок не по-късно от 30 дни от получаването на Европейската заповед за разследване компетентният орган по чл. 9, ал. 1 се произнася със съответния акт за нейното признаване и изпълнение. Този срок може да бъде удължен не повече от 30 дни след посочване на причините за забавянето и след проведени консултации между компетентния орган по чл. 9, ал. 1 и издаващия орган. орган. (4) Компетентният орган по изпълнението на Европейската заповед за разследване извършва действия по разследването и други процесуални действия в срок не по-късно от 90 дни от датата на произнасяне по ал. 3. ал. 3. (5) Когато не е възможно да бъде спазен срокът по ал. 4, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 уведомява незабавно издаващия орган за причините за забавянето и след провеждане на консултации се определя необходимото допълнително време за изпълнение на действие по разследването и други процесуални действия. (6) Когато издаващият орган е посочил в Европейската заповед за разследване, че поради определените процесуални срокове, тежестта на престъплението или други особено спешни обстоятелства е необходим по-кратък срок от предвидените в ал. 3 и 4 или че действия по разследването и други процесуални действия трябва да бъдат извършени на конкретна дата, компетентният орган по изпълнението на Европейската заповед за разследване се съобразява с това изискване във възможно най-голяма степен. (7) Когато не е възможно да бъде спазен срокът или конкретната дата по ал. 6, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 уведомява незабавно издаващия орган за причините и след провеждане на консултации се определя необходимото допълнително време за изпълнение на действие по разследването и други процесуални действия.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов. Изказвания?

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15: „Избор на друг вид действия по разследването и други процесуални действия Чл. 15. Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 може да избере да извърши действие по разследването и други процесуални действия, различни от посочените в Европейската заповед за разследване, когато: 1. действията, посочени в Европейска заповед за разследване, не са предвидени в българското законодателство; 2. действията, посочени в Европейска заповед за разследване, не може да се използват в подобен случай съгласно българското законодателство; 3. с избраното действие ще бъде постигнат същият резултат, но със средства, които в по-малка степен нарушават неприкосновеността и законните интереси и права на лицето в сравнение с действието, посочено в Европейската заповед за разследване. (2) В случаите по ал. 1 компетентният орган по чл. 9, ал. 1 уведомява незабавно издаващия орган, който може да реши да оттегли или да допълни Европейската заповед за разследване. (3) Когато не може да се извърши друго действие по разследването и други процесуални действия съгласно ал. 1, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 уведомява издаващия орган затова. (4) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, когато Европейската заповед за разследване се отнася до: 1. получаването на информация или на доказателства, с които компетентният орган по чл. 9, ал. 1 вече разполага и които биха могли да бъдат получени в съответствие с българското законодателство, в рамките на наказателно производство или за целите на Европейската заповед за разследване; 2. получаването на информация, съдържаща се в системите за автоматизираната обработка на лични данни, използвани от съдебните органи, органите на досъдебното производство или от други органи, които в рамките на наказателно производство имат достъп до такава информация; 3. разпит на свидетел, вещо лице, пострадал, обвиняем на територията на страната; 4. установяването на самоличността на абонати, притежаващи абонамент за даден телефонен номер или IP адрес;

Няма изказвания. Преминаваме към гласуване текста на чл. 15 в редакцията, предложена ни от Комисията. Гласуваме

Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 може да откаже да признае или да изпълни Европейска заповед за разследване, когато: 1. е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението й невъзможно; 2. изпълнението на Европейската заповед за разследване би навредило на основните интереси в областта на националната сигурност или би застрашило източник на информация, или би наложило използването на класифицирана информация, свързана със специфични разузнавателни дейности; 3. изпълнението на Европейската заповед за разследване би било в противоречие с принципа „ne bis in idem”, освен в случаите, когато има за цел да се установи дали има евентуален конфликт с принципа „ne bis in idem”, или когато издаващият орган е дал гаранции, че доказателствата, предадени в резултат на изпълнението й, няма да бъдат използвани за наказателно преследване или за налагане на наказание на лице, срещу което има приключило дело в друга държава членка въз основа на същите факти; факти; 4. Европейската заповед за разследване е издадена във връзка с производства, образувани от административни органи или от органи на съдебната власт за деяния, за които не е разрешено извършване на действие по разследването и други процесуални действия при подобен случай по българското законодателство; 5. Европейската заповед за разследване се отнася за деяние, което е било извършено извън територията на издаващата държава, извършено е изцяло или отчасти на територията на Република България и не съставлява престъпление съгласно българското законодателство; 6. са налице съществени основания да се смята, че изпълнението на действието по разследването и другите процесуални действия би било несъвместимо със спазването на правата и свободите, гарантирани от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и Хартата за основните права на Европейския съюз; съюз; 7. е постановено решение във връзка с правно средство за защита по чл. 18, с което се обезсилва Европейската заповед за разследване; 8. деянието, за което е издадена Европейската заповед за разследване, не съставлява престъпление по българското законодателство, освен ако Европейската заповед за разследване се отнася за престъпление от списъка по чл. 10, ал. 2; 2; 9. действието по разследването и други процесуални действия за посоченото в Европейската заповед за разследване престъпление се прилага съгласно българското законодателство само за определен кръг или категория престъпления или за такива, за които е предвиден определен праг на наказанието и които не включват посоченото в Европейската заповед за разследване престъпление. (2) Разпоредбите на ал. 1, т. 8 и 9 не се прилагат, когато Европейската заповед за разследване се отнася до случаите, предвидени в чл. 15, ал. 4. 4. (3) Преди да вземе решение да не признае или да не изпълни изцяло или отчасти Европейска заповед за разследване, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 провежда консултации с издаващия орган чрез всички подходящи средства, позволяващи писмено документиране, и може да изисква от този орган да предостави без забавяне необходимата допълнителна информация. (4) В случаите по ал. ал. 1, т. 1, когато български орган има правомощие да отнеме привилегията или да снеме имунитета, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 незабавно уведомява съответния компетентен орган, за да направи искане за това. (5) В случаите по ал. 1, т. 1, когато компетентен да отнеме привилегията или да снеме имунитета е орган на друга държава или международна организация,

В случаите по ал. 4 и 5 сроковете по чл. 14 започват да текат от деня, в който компетентният орган по чл. 9, ал. 1 е уведомен за отнемането на привилегията или за снемането на имунитета.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов. Изказвания? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване на текста за чл. 16 в редакцията, която се предлага от Комисията. Гласували

Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 предава на издаващата държава без забавяне доказателствата, събрани или вече намиращи се на разположение в резултат от изпълнението на Европейската заповед за разследване. (2) Когато в Европейската заповед за разследване е включено искане за това и ако е налице възможност съгласно българското законодателство, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 предава доказателствата незабавно на органите по чл. 11, ал. 3, участващи в изпълнението на Европейската заповед за разследване. (3) Предаването на доказателствата може да бъде спряно до постановяване на решение във връзка с използвано правно средство за защита по чл. 18, освен ако в Европейската заповед за разследване са посочени достатъчно основания, че незабавното им предаване е от първостепенно значение за правилното провеждане на разследването или за опазването на правата на заинтересованото лице. Въпреки посочването на такива основания предаването на доказателствата се спира, ако то би причинило сериозни или необратими вреди на заинтересованото лице.

Когато доказателствата са от значение и за друго производство, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 може по изрично искане и след консултации с издаващия орган временно да предаде доказателствата, при условие че ще му бъдат върнати веднага щом престанат да бъдат необходими на издаващата държава или по всяко друго време или повод, договорени между компетентния орган по чл. 9, ал. 1 и издаващия орган.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов. Изказвания? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване на текста на чл. 17 в редакцията, която се предлага от Комисията. Гласували

„Правни средства за защита Чл. 18. (1) За защита на заинтересованите лица при извършване на действие по разследването и други процесуални действия, посочени в Европейската заповед за разследване, се прилагат правните средства и срокове, предвидени за подобни случаи в българското законодателство. (2) Материалноправните основания за издаване на Европейска заповед за разследване може да се обжалват само в издаващата държава, без да се засягат гаранциите за основните права, предвидени в българското законодателство. (3) Когато няма да се наруши необходимостта от осигуряване на поверителност на разследването съгласно чл. 23, издаващият орган и компетентният орган по чл. 9, ал. 1 вземат мерки за осигуряване на информация за наличните възможности за използване на правни средства за защита, когато те станат приложими, и своевременно осигуряват тяхното ефективно осъществяване. (4) Издаващият орган и компетентният орган по чл. 9, ал. 1 се информират взаимно за правните средства за защита, предприети срещу издаването, признаването или изпълнението на Европейската заповед за разследване. (5) Обжалването на действие по разследването и други процесуални действия не спира изпълнението им, освен ако това е предвидено в българското законодателство при подобни случаи.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов. Изказвания? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване на текста на чл. 18 в редакцията, която се предлага от Комисията. Гласували

КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19: „Основания за отлагане на признаването или изпълнението Чл. 19. (1) Признаването или изпълнението на Европейската заповед за разследване може да бъде отложено, когато: 1. нейното изпълнение може да попречи за разкриването на обективната истина по висящо наказателно производство за период, който компетентният орган по чл. 9, ал. 1 счете за разумен; 2. съответните доказателства вече се използват в друго производство, докато престанат да бъдат необходими за тази цел. (2) След отпадане на основанието за отлагане компетентните органи по чл. 9, ал. 1 предприемат незабавно необходимите мерки за изпълнение на Европейската заповед за разследване и уведомяват за това издаващия орган по начин, даващ възможност за писмено документиране.“

В 7-дневен срок от получаване на Европейската заповед за разследване компетентният орган по чл. 9, ал. 1 потвърждава нейното получаване, като попълва и изпраща формуляр съгласно приложение № 2.

Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 уведомява незабавно издаващия орган, когато: 1. не може да вземе решение относно признаването или изпълнението на Европейска заповед за разследване, защото формулярът, предвиден в приложение № 1, е непълен или очевидно е неправилен; 2. в хода на изпълнение на Европейската заповед за разследване се прецени, без по-нататъшни проверки, че може да бъдат извършени действия по разследването и други процесуални действия, които не са били първоначално предвидени или не е можело да бъдат уточнени при издаването на Европейската заповед за разследване, за да се даде възможност на издаващия орган да предприеме по-нататъшни действия в конкретния случай; 3. в конкретния случай не могат

Издаващата държава носи отговорност за всички вреди, причинени от нейни служители, чието участие в действия по разследването и други процесуални действия е допуснато от компетентния орган по чл. 9, ал. 1, по време на изпълнение на Европейска заповед за разследване в съответствие с българското законодателство. (2) Българската държава предприема необходимите действия за поправяне на причинените вреди по ал. 1 съгласно условията, приложими за вреди, причинени от собствените й служители, по реда, предвиден в българското законодателство. (3) В случаите по ал. 2 издаващата държава възстановява изцяло сумите, които българската държава е изплатила като обезщетение на пострадалите или на лицата, които са имали правото да ги получат от тяхно име. име. (4) Без да се засягат правата й по отношение на трети лица и с изключение на случаите по ал. 3, българската държава няма да иска от издаващата държава възстановяване на вредите, които е претърпяла.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23: „Поверителност Чл. 23. (1) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 и органите по изпълнението на Европейската заповед за разследване предприемат необходимите мерки съгласно българското законодателство за гарантиране на спазването на поверителността на разследването. (2) В съответствие с българското законодателство органите по ал. 1 предприемат необходимите мерки за гарантиране спазването на поверителността на фактите и съдържанието на Европейската заповед за разследване, с изключение на необходимото за изпълнението на действие по разследването и други процесуални действия. Когато тези органи не са в състояние да спазят изискването за поверителност, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 незабавно уведомява за това издаващия орган. орган. (3) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 в съответствие с българското законодателство предприема необходимите мерки банките да не разкриват на засегнатите клиенти на банката или на трети лица,

(2) Когато разходите по ал. 1 се окажат прекомерни, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 информира издаващия орган за подробностите относно тези разходи и може да се консултира с издаващия орган как те да бъдат поделени или да бъде изменена Европейската заповед за разследване. (3) Когато не може да се постигне споразумение по отношение на разходите по ал. 2, издаващият орган може да: 1. оттегли изцяло или частично Европейската заповед за разследване, или 2. да покрие разходите, смятани за прекомерни.“

четвърта – Особени правила за извършване на определени действия по разследването и други процесуални действия“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава

Чл. 26. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена за временното предаване на лице, задържано на територията на Република България с цел извършване на действие по разследването и други процесуални действия, с оглед на събирането на доказателства, за което се изисква присъствието на това лице на територията на издаващата държава, при условие че лицето бъде върнато обратно в срок, определен от компетентния орган по ал. 2. ал. 2. (2) Компетентен орган да признае и изпълни Европейска заповед за разследване в случаите по ал. 1 е окръжният съд, в чийто район се намира задържаното лице. Окръжният съд разглежда Европейската заповед за разследване

(3) Освен в случаите по чл. 16, изпълнението на Европейска заповед за разследване, издадена за временно предаване, може да бъде отказано и ако са налице следните основания: 1. задържаното лице не даде съгласие, или 2. вследствие на предаването ще се удължи срокът за задържане на лицето. (4) При необходимост, предвид възрастта на лицето или физическото, или психическото му състояние, на неговия законен представител или защитник се предоставя възможност да представи своевременно писмено становище по временното предаване. (5) Когато е необходимо разрешение за транзитно преминаване на задържаното лице през територията на трета държава членка, издаващата държава уведомява Върховната касационна за полученото разрешение за транзитно преминаване на лицето. (6) Въпросите, свързани с временното предаване на лицето, включително подробностите за условията на неговото задържане в издаващата държава и срокът, в който лицето следва да бъде прието от издаващата държава и върнато обратно в Република България, се договарят между издаващия орган и компетентния орган по ал. 2, като се вземат предвид физическото и психическото състояние на засегнатото лице, както и нивата на сигурност в издаващата държава. (7) Предаденото лице остава задържано на територията на издаващата държава и при необходимост – на територията на държавата членка на транзитно преминаване, във връзка с деянията или осъжданията, за които е било задържано в Република България, освен ако компетентният орган по ал. 2 поиска освобождаването му. (8) Времето, през което лицето е било задържано на територията на държавите по ал. 7, се приспада от срока за задържане, който засегнатото лице изтърпява или ще бъде задължено да изтърпи на територията на Република България. (9) В случаите по ал. 7 предаденото лице не може да бъде наказателно преследвано или задържано, нито да му бъдат налагани други мерки за ограничаване на личната му свобода в издаващата държава за извършени от него деяния или за осъждания, постановени преди заминаването му от територията на Република България и които не са посочени в Европейската заповед за разследване. (10) Алинея 9 не се прилага, когато предаденото лице, след като в продължение на 15-дневен непрекъснат срок от датата, на която присъствието му вече не е било необходимо на издаващите органи, е имало възможност да напусне издаващата държава, но: 1. въпреки това е останало на нейна територия, или 2. след напускането й се е върнало там. там. (11) Временното предаване на лицето се извършва по реда на чл. 26 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. (12) Разходите, свързани с временното предаване, се поемат в съответствие с чл. 25, с изключение на разходите, произтичащи от предаването на лицето към и от издаващата държава, които се поемат от нея. (13) Разпоредбите на ал. 1 – 12, основанията за непризнаване и неизпълнение по чл. 16 и правилата за разходите по чл. 25 се прилагат съответно и за временното предаване на лице, задържано в издаващата държава с цел извършване на действие по разследването и други процесуални действия, с оглед на събирането на доказателства, за което е необходимо присъствието на лицето на територията на изпълняващата държава.“

Чл. 27. (1) Върховната касационна прокуратура приема молбите за транзит на задържани лица, за временно предаване с цел извършване на действие по разследването и други процесуални действия, и придружаващите ги документи по начин, който удостоверява писменото им предаване. (2) Върховната касационна прокуратура разрешава транзит през територията на Република България на лице по ал. 1, ако издаващата държава предостави: 1. копие от Европейската заповед за разследване; 2. данни за лицето; 3. информация за предоставеното от лицето съгласие или писменото становище на неговия законен представител за предаване за целите по чл. 26; по чл. 26; 4. информация за придружаващите лицето служители и одобрен план за реализиране на предаването. (3) Върховната касационна прокуратура уведомява издаващата държава за своето решение по начин, който може да удостовери предаването му писмено. (4) Разпоредбите на този член не се прилагат в случай на превоз по въздух без планирано междинно кацане в Република България. В случай на планирано или извънредно кацане, издаващата държава предоставя информацията по ал. 2 на (5) Когато компетентен орган по чл. 5, ал. 1 издава Европейска заповед за разследване за временно предаване на задържано лице с цел извършване на действие по разследването и други процесуални действия той отправя искане за транзит през територията на друга държава членка, като предоставя документите по ал. 2 на тази държава. В тези случаи органът уведомява изпълняващата държава за полученото разрешение за транзитно преминаване на лицето.“

Чл. 28. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена за разпит чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване на лице, което се намира на територията на Република България и което трябва да бъде разпитано от издаващата държава като обвиняем, свидетел или вещо лице. (2) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 е длъжен да информира обвиняемия за правата му своевременно с цел осигуряване на възможност да се упражни ефективно правото на защита. на защита. (3) Изпълнението на Европейска заповед за разследване чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване може да бъде отказано, когато обвиняемото лице: 1. не даде съгласието си за това, или 2. това, или 2. изпълнението на такова действие по разследването и други процесуални действия в конкретния случай са в противоречие с българското законодателство. (4) Свидетелите не са длъжни да дават показания в случаите, предвидени в българското законодателство или в законодателството на издаващата държава. Преди разпита свидетелите се информират за техните права и отговорността им, ако дадат неистински показания или премълчат някои обстоятелства. (5) Вещите лица не са длъжни да дават заключение в случаите, предвидени в българското законодателство или в законодателството на издаващата държава. Преди разпита вещите лица се информират за техните права и отговорността им, ако устно или писмено съзнателно дадат невярно заключение. (6) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 е длъжен да: 1. призове обвиняемия, свидетеля или вещото лице да се явят за разпит по реда, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс, като посочи времето и мястото на разпита; 2. направи необходимото за установяването на самоличността на лицето, което ще бъде разпитвано. (7) Когато при обстоятелствата на конкретното дело компетентният орган по чл. 9, ал. 1 няма достъп до технически средства за разпит, провеждан чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване, тези средства могат да му бъдат осигурени от издаващата държава по взаимно съгласие. (8) При разпит чрез видеоконференция или друго аудио-визуално предаване се прилагат следните правила: 1. на разпита присъства компетентният орган по чл. 9, ал. 1, който при необходимост се подпомага от преводач; 2. компетентният орган по чл. 9, ал. 1 отговаря за установяването на самоличността на лицето, което ще бъде разпитвано, и за спазването на българското законодателство, като при необходимост договаря с издаващия орган мерки за защита на лицето, което ще бъде разпитвано; 3. разпитът се провежда пряко от издаващия орган или под негово ръководство съгласно законодателството на издаващата държава; 4. когато е необходимо, по искане на издаващата държава или на лицето, което ще бъде разпитвано, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 осигурява устен превод на разбираем за лицето език. език. (9) Когато по време на разпита се установи нарушение на българското законодателство, компетентният орган по чл. 9, ал. 1 предприема необходимите мерки, за да осигури провеждането на разпита в съответствие с установените в него правила. (10) След приключване на разпита при спазване на договорените в Европейската заповед за разследване мерки за защита на лицата компетентният орган по чл. 9, ал. 1 съставя протокол, в който се посочват датата и мястото на разпита, самоличността на разпитаното лице, самоличността и функциите на всички лица, участвали в разпита, положените клетви и техническите условия, при които е проведен разпитът. Протоколът се изпраща на издаващия орган. (11) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 предприема необходимите мерки, за да гарантира, че когато обвиняемият, свидетелят или вещото лице откажат да дадат обяснения, показания или заключения, въпреки че имат задължение за това, или дадат неверни обяснения, показания или заключения, българското законодателство се прилага по същия начин, както ако разпитът би бил проведен в рамките на национално производство при подобен случай.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Александрова. Изказвания?

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и следната редакция на чл. 28, който става чл. 29: „Разпит чрез телефонна конференция Чл. 29. (1) Когато лице, което е необходимо да бъде разпитано като свидетел или вещо лице, се намира на територията на друга държава членка и не е възможно лицето да се яви лично, след като е преценил възможността за използване на други подходящи средства, издаващият орган може да издаде Европейска заповед за разследване за разпит на свидетеля или вещото лице чрез телефонна конференция. (2) При разпита на свидетеля или вещото лице се прилага съответно чл. 28, ал. 2,4 – 6 и 8 – 11.“

„Информация за банкови и други финансови сметки Чл. 30. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена с цел да се установи дали дадено физическо или юридическо лице, срещу което се води наказателното производство, е упълномощено да се разпорежда, притежава или може да се разпорежда с една или повече сметки, независимо от техния вид, във всяка една банка на територията на Република България, и ако е така – да се предоставят всички данни по установените сметки. сметки. (2) Издаващият орган посочва в Европейската заповед за разследване причините, поради които смята, че исканата информация е от съществено значение за целите на наказателното производство, основанията, поради които смята, че в банки в Република България съществуват такива сметки, и в кои банки може да са въпросните сметки. Органът предоставя и цялата останала налична информация, която може да улесни изпълнението на заповедта. (3) Достъпът до информацията по ал. 1 се осъществява по реда на чл. 56а от Закона за кредитните институции. институции. (4) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена и за да се определи дали дадено физическо или юридическо лице, срещу което се води наказателното производство, притежава или може да се разпорежда с една или с повече сметки в небанкова финансова институция, която се намира на територията на В този случай признаването и изпълнението на Европейската заповед за разследване, освен на основанията по чл. 16 може да бъде отказано, и ако изпълнението на това действие по разследването е забранено от българското законодателство в подобни случаи.“ Не виждам. Подлагам на гласуване редакцията на чл. 29, който става чл. 30, която Комисията подкрепя.